Kolegice i kolege, nastavljamo sa sjednicom. Želim vam dobar dan. Prije nego pređemo na dnevni red jedna obavijest. Predsjednica Odbor za zakonodavstvo obavješćuje članove odbora da će se danas 13. prosinca 2013. nakon glasovanja na plenarnoj sjednici održati 73. sjednica odbora za zakonodavstvo u dvorani Stjepana Radić 133 s dnevnim redom kako su ga članovi primili u pozivu. Raspravit ćemo - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA-komponenta pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 559. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog alta ste primili.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 Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Uvažene zastupnice i zastupnici. Ovim se zakonom potvrđuje Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA-komponenta 1 1 pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu kako bi njegove odredbe u skladu sa člankom 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio pravnog poretka RH. Sporazum o financiranju predstavlja pravnu osnovu za financiranje projekata koje je Republika Hrvatska predložila u okviru Programa IPA komponenta 1-pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2013. godinu. Predmetnim sporazumom o financiranju uređuju se uvjeti potrebni za dodjelu pomoći Europske unije, pravila i postupci vezano za isplatu sredstava, kao i uvjeti pod kojima će se sredstvima moći upravljati. Konkretno, pomoć Europske unije za 2013. godinu obuhvaća šest projekata čije financiranje je odobreno u sklopu programa, a usmjereni su na sljedeće sektore: pravosuđe, unutarnji poslovi, temeljna prava, reforma javne uprave i socijalni razvoj. Sporazum o financiranju ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, ali financijski obvezuje Republiku Hrvatsku te podliježe potvrđivanju po članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Ukupna vrijednost programa za 2013. godinu iznosi 104,4 milijuna kuna, od toga darovnica Europske unije iznosi 87,8 milijuna kuna dok je ostatak iznosa potrebno osigurati u državnom proračunu U 2015. godini je za izvršenje Sporazuma o financiranju potrebno osigurati 88,4 milijuna kuna. Od toga će se 74,3 osigurati darovnicom iz sredstava pomoći Europske unije, dok će 14 milijuna kuna biti potrebno osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske. U fiskalnoj 2016. godini potrebno je osigurati procjenjuje se 16 milijuna kuna, od čega će 13,5 milijuna kuna biti darovnica iz Europske unije, dok će 2,5 milijuna kuna biti potrebno osigurati tzv. nacionalnog učešća. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Marijan Škvarić. Izvolite. Poštovana gospođo potpredsjednice Sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Vlada Republike Hrvatske i komisija europskih zajednica je 2007. godine sklopila Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice u provedbi pomoći u okviru instrumenata pretpristupne

Pomoć u okviru IPA komponente, pomoć u tranziciji i jačanju institucija za 2013. godinu usmjerena je na sljedeće sektore: reformu javne uprave, pravosuđe, unutarnje poslove i temeljna prava. Praćenje projekata financijskih sredstava Europske unije obavlja se putem zajedničkog nadzornog odbora i sektorskog pododbora, a za poslove financijskog upravljanja zadužen je Nacionalni fond Ministarstva financija. U fiskalnoj 2016. godini za izvršenje sporazuma potrebno je osigurati ukupno 16 milijuna kuna, od čega će 13 milijuna kuna financirati IPA kontribucije, dok će se 2,5 milijuna kuna osigurati iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Temelj za donošenje ovog zakona po hitnom postupku nalazi se u članku 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Dodatno bi trebala ubrzati provedba projekata iz te financijske godine, a samim tim i trošenje financijskih sredstava lociranih od S obzirom na prirodu postupaka potvrđivanja međunarodnog ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka ne mogu izvršiti izmjene ili dopune teksta međunarodnog ugovora predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku, objedinjujući prvo i drugo čitanje.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

Evo kratka pauza dok nam stignu predlagatelji.